I još ćemo danas raspraviti: - Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 622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 Hvala vam lijepo. Naime, Zakonom o provedbi Uredbe EZ br. 689/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija utvrđeno je nadležno tijelo za provedbu navedene uredbe i njegove zadaće, inspekcijski carinski upravni nadzor te su propisane prekršajne odredbe. S obzirom da će se od 1. ožujka 2014. godine početi primjenjivati Uredba EU br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, potrebno je nacionalno zakonodavstvo u ovom području uskladiti sa navedenom uredbom. Naime, navedenom se uredbom osigurava provedba međunarodno preuzetih obveza iz Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini. Također uspostavlja se jedinstvena kontakt točka za interakciju Europske unije i tajništva Roterdamske konvencije sa ostalim strankama te konvencije kao i sa ostalim državama te se daje ovlast Europskoj komisiji za obavljanje navedenih poslova. Dosadašnje izvršne ovlasti Europske komisije novom uredbom prenesene su na Europsku agenciju za kemikalije s posebnim naglaskom na daljnje razvijanje i održavanje europske baze podatka o izvozu i uvozu opasnih kemikalija. Predloženim se zakonom Ministarstvo zdravlja određuje kao tijelo nadležno za provedbu uredbe koje u obavljanju tih zadaća surađuje sa Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping. Osim toga predloženim se zakonom propisuje da inspekcijski nadzor u ovom području obavljaju sanitarni inspektori sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti sanitarne inspekcije te nadzor nad kemikalijama dok carinski nadzor obavlja carinska uprava Ministarstva financija a propisane su i ovlasti za postupanje u provedbi nadzora uključujući i prekršajne sankcije. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala i vama. Žele li predstavnici obora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Stjepan Milinković. Izvolite kolega. gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pa evo da ne govorim samo o mlijeku, sada ću malo i o kemikalijama i reći ću da će Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj zakon. A kemikalije su ustvari tvari i pripravci u prirodnom stanju ili nastale u proizvodnom procesu. Ima ih jako puno na razini Europske unije se govori oko nekih 100 tisuća kemikalija sa kojima se radi. A nepotrebno je spominjati njihov značaj i doprinos i nezamisliv je današnji svakodnevni život i ona korisna strana koja je ali postoji i ona druga štetna i zato ih je potrebno držati pod nadzorom, naravno i pod zakonskom kontrolom. Zato u prvom članku Zakona o kemikalijama jasno stoji radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite okoliša od štetnog djelovanja i kemikalija ovim se zakonom propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište, korištenje kemikalija te uvjeti za obavljanje uslužnih i posredničkih poslova pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj sa kemikalijama. Dakle, o okolišu smo isto tako govorili koji smo dužni čuvati o zdravlju je bilo isto puno riječi tako da ne bi se na to posebno osvrtao. Ali svakako imati uvijek na umu onu štetnu stranu kemikalija. A posebno je tu važno naglasiti opasne kemikalije, opasne te su posebno i kada dođe do havarije onda svi saznaju što su to opasne i koje to opasnosti kriju. A što su opasne kemikalije? Opasne kemikalije su kemikalije koje za vrijeme proizvodnje prijevoza, prerade, skladištenja ili korištenja u tehnološkom procesu ispuštaju ili stvaraju zarazne, nadražujuće, zapaljive, eksplozivne, korozivne, otrovne ili druge opasne prašine, dimove, plinove, magle, pare ili vlakna kao i štetna zračenja u količinama koje mogu ugroziti život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i okoliš na manjoj ili većoj udaljenosti od objekta u kojima se nalaze. Koriste se u industriji, poljoprivredi, medicini, komunalnoj higijeni. Koriste se u robi široke potrošnje i kućanstvima, izlijevaju se kao posljedica nesreća u prijevozu kemijskih incidenata, u pogonima, laboratorijima, trgovinama i skladištima. I oko 500 tisuća proizvoda definirano je kao opasne kemikalije. Većina, a većina žrtava nesreća uzrokovane opasnim kemikalijama otrovale su se u vlastitom kućanstvu, to je važno spomenuti i zato je bitno znati s njima i rukovati itd.. Nesreće u opasnim kemikalijama se mogu dogoditi bilo gdje. Naselja koja se nalaze blizu kemijskog postrojenja posebno su ugrožena no opasne kemikalije se prevoze cestama, željeznicom, vodenim i zračnim putovima tako da su sva područja podložna nesrećama. prijevoz, uvoz, izvoz je predmet ovoga zakona. I u tom dijelu je bilo govora dakle o ovoj Uredbi koja je bila na snazi ova 689 iz 2008. gdje je bilo utvrđeno nadležno tijelo i njegove zadaće u provedbi. U međuvremenu je ova Uredba iz 2012. 649 koja dakle na neki način će ojačati i unaprijediti ovo prevažno područje. Europske unije osigurava se provedba međunarodno preuzetih obveza iz Roterdamske konvencije u postupku prethodnog pristanka, to je vrlo važno naglasiti za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini. To je bitno. I druga stvar, ovo što je gospodin zamjenik ministra rekao znači da se uspostavlja ova jedinstvena kontakt točka za interakciju Europske unije tajništva Roterdamske konvencije. To je, mislim da je sve jasno rečeno, ne bih ponavljao. I dakle nadležno tijelo je Ministarstvo zdravlja koje će u obavljanju ovih zadaća surađivati sa Zavodom za toksikologiju o kojem nemamo potrebe nešto posebno govoriti, koji je pokazao se učinkovitim i u onim ratnim uvjetima, posebno. I dakle da ne navodim sada sve te koje su zadaće ministarstva to sve jasno piše. I držim da će i ova uredba i ovo unaprijediti to prevažno područje i iz toga razloga kao što sam rekao Klub Hrvatske demokratske zajednice će ga podržati. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvažena potpredsjednice Sabora. Kolega Milinković lijepo ste nabrojali sve kemikalije, vrstu opasnosti, prijevoz, izvoz, uvoz, kako se s njima koristiti u kućanstvu, koliko su one opasne. Ali samo evo jednu repliku da spomenem, na Krku u DINA-i je uskladišteno tone i tone opasnih kemikalija u rezervoarima koji su već upitne vrijednosti, u kojima se već godinama nije proveo ni inspekcijski nadzor i koliko dugo će te kemikalije izdržati u tim rezervoarima, a propuštanje tih rezervoara predstavlja jednu eko bombu za ovaj kraj. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa kolega Pleše, drago mi je da ste primijetili da sam ja ono načelno govorio u svezi potencijalnih opasnosti i štetnosti kemikalija, a vi ste naveli konkretan primjer pa držim evo gospodin zamjenik ministra zdravlja je tu, da će isto tako ovu primjedbu uzeti u obzir i da o tome itekako treba brinuti. Mi upozoravamo puno puta, ja dolazim iz područja gdje dosta ima i bušotina i svega i možda i puno puta sa razlogom se pitamo zašto i gdje se to odlaže i mislim da je pitanje itekako na mjestu i da tome trebamo u ovim okolnostima sukladno ovim zakonskim odredbama itekako posvetiti pozornost. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala i vama. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo kasnije. Kolegice i kolege, time bismo današnji rad završili, a počet ćemo u utorak 18.3. u 9,30 sa raspravom o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i pripadajućih dokumenata. Hvala. Ugodan vikend. Doviđenja.